Prijedlog odluke je dostavila Vlada Republike Hrvatske sukladno članku 112. Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Prijedlog akta primili ste u pretince. Otvaram raspravu. Nema prijavljenih za raspravu. Zaključujem raspravu. Nastavak sjednice u 15 sati.